Nastavljamo sa sjednicom i predlažem da 6. i 8. točku dnevnog reda tj. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima spojimo u raspravi da raspravimo ih zajednički. Ako ima netko neko mišljenje molim da kaže? Mislim da je to i logično. Nema, znači tako ćemo i raditi. Prelazimo dakle na - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, prvo čitanje, P.Z.E. broj 382

Želi li predstavnik predlagatelja ministar pravosuđa gospodin Šimonović uzeti Poštovane zastupnice i zastupnici, mi danas zapravo imamo pred sobom 3 zakona koji se tiče koji spadaju u resor pravosuđa. Rasprava o Zakonu o sudovima i državnom državnom sudbenom vijeću bit će objedinjena kako u izlaganju tako i u raspravi, a nakon toga biti će predstavljeni novi Zakon o upravnim sporovima. Da bi se prilagodila standardima Europske unije u području pravosuđa Vlada Republike Hrvatske 19. prosinca prošle godine usvojila stratešku Studiju za izradu jedinstvenih, objektivnih i transparentnih kriterija za ulazak u sudačku i državno odvjetničku profesiju. Kroz promjene Zakona o sudovima i državnom sudbenom vijeću provode se mjere i aktivnosti predviđene ovom strategijom. Državna škola za pravosudne dužnosnike koju predviđaju, a o kojoj će biti donesen i poseban zakon, osniva se radi stjecanja dodatnih znanja i vještina potrebnih za sudački i državno odvjetnički poziv, te radi postizanja veće profesionalizacije i jačanja neovisnosti pravosudnih dužnosnika. Nakon položenog pravosudnog ispita, kandidati za suce i državne odvjetnike javljaju se na oglas za državnu školu za pravosudne dužnosnike, te pristupaju prijemnom ispitu. Izbor kandidata za državnu školu je potpuno objektiviziran i transparentan. Zasnovan je na bodovima postignutom na pravosudnom i prijemnom ispitu. Tijekom polaženja škole koja podrazumijeva većinom praktični rad, polaznici imaju status višeg sudačkog savjetnika. Nakon uspješno završene državne škole, kandidati se imenuju na položaje. Ovaj postupak ulaska u pravosudnu profesiju primjenjivat će se od 1. siječnja 2014. godine, a do tada će se provoditi potrebne organizacijske pripreme. Ista načela potpune objektivnosti i transparentnosti primjenjivat će se i na napredovanje sudaca. Bodovanje se vrši prema kriterijima za ocjenjivanje sudaca koje unaprijed donosi Državno sudbeno vijeće. Sudačka vijeća utvrđuju broj postignutih bodova svih kandidata. Državno sudbeno vijeće odlučuje o izboru sudaca temeljem rang liste zasnovane na postignutim bodovima. Da se osigura njegova potpuna neovisnost u skladu sa standardima Europske unije, trebat će promijeniti i način izbora Državnog sudbenog vijeća. Izbor članova Državnog sudbenog vijeća regulira Ustav. U sklopu ustavnih promjena trebat će osigurati da njegove članove izravno biraju suci, odnosno nastavnici pravnih fakulteta, a ne Sabor. To nije nepovjerenje u Sabor i vas poštovane zastupnice i zastupnici, već dosljedno shvaćanje podjele vlasti. Još jednom promjenom Zakon o sudovima također teži objektiviziranju izbora predsjednika sudova. Kandidati za predsjednika suda trebaju dostaviti uz svoju prijavu i program rada suda u narednom razdoblju. I napokon, Zakon o sudovima u skladu s promjenama Zakona o upravnim sporovima o kojima ćete čuti odmah nakon ove točke dnevnog reda, kao sudska tijela koja kontroliraju rad uprave, predviđaju upravne sudove kao prvostupanjske sudove i visoki Upravni sud Republike Hrvatske kao drugostupanjski sud. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite.

Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre sa državnim tajnicima i suradnicima, kolegice i kolege. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom sudbenom vijeću kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakon o sudovima. Podržat ćemo ga stoga što je on na tragu i u skladu sa Strategijom reforme pravosuđa, sa akcijskim planom uz Strategiju reforme pravosuđa koji je usvojila hrvatska Vlada, a također je on posljedica i strateške studije za izradu jedinstvenih, objektivnih i transparentnih kriterija za ulazak u sudačku i državno odvjetničku profesiju i osnivanje državne škole za pravosudne dužnosnike koje je donijela hrvatska Vlada u prosincu 2008. i implementaciju koje predlaže na potvrdu Hrvatskom saboru kroz donošenje izmjena i dopuna ovih zakona. Kao što je opće poznato jedna od osnovnih mjera i ciljeva u strategiji reforme pravosuđa jest i neovisnost sudaca, neovisnost sudova. Kada govorimo o neovisnosti pri tome moramo misliti o političkoj neovisnosti, medijskoj neovisnosti, neovisnosti o krupnom kapitalu a da bi sudac to mogao biti prije svega mora biti siguran u sebe, mora biti dobro obrazovan i mora biti najkvalitetniji pravni kadar. donošenjem niza izmjena zakona i podzakonskih akata već tijekom 2007. godine a poglavito donošenjem novoga Zakona o vježbenicima i pravosudnim ispitima u 2008. godini stvoren je stvoren je kvalitetan zakonodavni okvir i mjere akcijskoga plana dalje idu na sustavnom praćenju provedbe i implementacije tih zakona. I stoga očekujemo i od Ministarstva pravosuđa jednu analizu primjene tih zakonskih i podzakonskih propisa tijekom 2009. godine. Time smo zaokružili zakonodavni okvir da tako kažem do faze ulaska u vježbeništvo i završetka vježbeništva. Ovim zakonom sada ali i još jednim zakonom za koji je šteta da ga nemamo sada jer niz pitanja koja će se otvoriti danas u raspravi će biti pitanja kojih ne bi bilo da imamo zajedno sa ova dva zakona istovremeno i Zakon o državnoj školi za pravosudne dužnosnike pa ne bismo o nekim stvarima danas da tako kažem na pamet raspravljali, ali ja vjerujem budući da se radi o prvom čitanju oba dva ova zakona da će do konačnoga prijedloga u proceduri pred ovim Saborom biti i Zakon o državnoj školi pa ćemo onda znati kriterije koji ovdje ostaju upitni a to su kriteriji i način izbora kandidata za polazak polazak i upis u tu državnu školu. Naravno da nakon što je izmijenjen Zakon o sudovima na način da se uvodi jedinstvena metodologija ocjene rada suca i moram reći na suce je puno i dosta prigovora objektivnih i neobjektivnih o tome kako rade, kolika nam je duljina trajanja sudskih postupaka. Ja ovdje želim reći da ovdje gotovo da nema profesije odnosno nema posla koji se plaća iz državnog proračuna koji je tako mjerljiv tako mjerljiv i tako podložan ocjenjivanju kako je to sudački posao pogotovo nakon donošenja novih okvirnih mjerila, nakon donošenja metodologije za izradu ocjene obnašanja sudačke dužnosti itd. Što se ovim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću predlaže kao glavna novina? Dakle, prije svega obveza prema Državnom sudbenom vijeću da zatraži da zatraži ne više mišljenje i Ministarstva pravosuđa, ne više mišljenje sudačkih vijeća sudova već ocjenu obnašanja dužnosti. Na prvi pogled to je možda izmjena u jednoj riječi ali izmjena je velika. Dakle, mišljenje je bilo nešto što je subjektivno, donijet je naputak do sada za jednoobraznost davanja mišljenja za sudačka vijeća na svim sudovima. Međutim, ona i dalje nisu bila jednoobrazna. Ostavljena je mogućnost sudačkim vijećima razgovora sa kandidatima koji uglavnom nisu provađani i mišljenje je u sferi nečega što može biti subjektivno, što može biti rezultat lobiranja prema sudačkim vijećima jer na kraju to mišljenje je rezultat glasovanja ili preglasavanja. Ocjena o obnašanju sudačke dužnosti je nešto sasvim drugo, to je ocjena koje se donosi po sasvim objektiviziranim i mjerljivim kriterijima. Stoga držim da je to izuzetno važna novina. Ono što u ovom prijedlogu zakona, prvo je čitanje pa onda možemo iznositi opservacije za koje se nadamo da će do konačnog prijedloga biti i usvojene kaže da će Ministarstvo pravosuđa zatražiti od sudačkih vijeća ocjenu o obnašanju sudačke dužnosti o svim kandidatima koji ispunjavaju uvjete i mišljenje predsjednika neposredno višega suda. Evo, ja izražavam tu jednu dvojbu zašto od predsjednika neposredno višega suda iz razloga što predsjednik neposredno višeg suda teško da ima uvid osim statistike a tu statistiku možemo dobiti i bez njegovog mišljenja. Dakle, mišljenje može imati bolje o kandidati i saznanje o radu kandidata predsjednik suda u kojem kandidat je do tada radio. Također, ovdje je određeno da se donosi lista prvenstva na temelju bodova koje je sudac ostvario i na temelju mišljenja radi potpune objektivizacije i transparentnosti ovdje bi trebao biti omjer koliko u toj konačnoj rang listi nekakvoj može nositi mišljenje predsjednika a koliko koliko ovi objektivni kriteriji, dakle broj bodova. Ono što je još ovdje važno jest napomenuti da da je odredbom ovog zakona rečeno da će Ministarstvo pravosuđa raspisuje interni natječaj, na interni natječaj se javlja dakle već imenovani suci za popunu mjesta sudaca unutar sudskog sudskog sustava a nakon toga kada ostanu nepopunjena mjesta onda se raspisuje natječaj i potom se primaju osobe u državnu školu za pravosudne dužnosnike. Znamo li, čuli smo da će trajanje edukacije i obrazovanja praktičnoga u državnoj školi trajati dvije godine onda se postavlja pitanje što je sa ovim vremenom kada je slobodno mjesto a tek se uzima nekoga u sudačku školu koji će tek za dvije godine postati sudac. Stoga mislim da bi Ministarstvo pravosuđa te planove moralo raditi dugoročno za više godina unaprijed, pretpostaviti koliko će po očekivanom slijedu biti slobodnih sudačkih mjesta i onda o tome misliti prije da bi u trenutku kada su sudačka mjesta slobodna imati i suce za ta mjesta. Dakle, rekla sam, očekujemo zakon kako tu kaže da će biti posebnim zakonom određeno ustrojstvo, program rada i osnivanje državne škole. Ovim prijedlogom zakona se kaže da o imenovanju kandidata koji su završili državnu školu za pravosudne dužnosnike, za suce određenog suda odlučuje vijeće. Ovdje je potrebno utvrditi kriterije. Vijeće mora na temelju nekih kriterija to odlučiti i stoga je potrebno ovaj članak dopuniti kriterijima o uspjehu nakon položenog ispita u državnoj školi itd.. Ono što mislim još upozoriti na jedno po meni ne dobro nomotehničko rješenje a to je da prema ovom prijedlogu izmjena i dopuna ostaje da će u zakonu egzistirati dvije kontradiktorne odredbe članka 16. u načinu raspisivanja natječaja. mislim da je bolje nomotehničko rješenje da se članak 16 izmijeni, da se dodaju novi članci 16.a.,b.,c.d. i da se u prijelaznim, završnim odredbama kaže da to stupa na snagu 1.1.2014. godine iz razumljivih iz razumljivih razloga jer je potrebno osnivanje i priprema rada i program državne škole. Dakle, na kraju, što se tiče Zakona o državnom sudbenom vijeću klub Hrvatske Demokratske Zajednice ga podržava uz prijedloge ovih razmatranja, ovih primjedaba. Što se tiče Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, on je logična posljedica, dakle, također je u zakone o sudovima trebalo ugraditi ove odredbe koje se planiraju temeljem strateške studije Vlade o državnoj školi za pravosudne dužnosnike. Jednako tako njegove izmjene i dopune su potrebne zbog Zakona o o upravnom sudu koji će biti na dnevnom redu iza ove točke. Kako se radi o zakonu koji definira djelokrug i nadležnost sudova i organizaciju sudova, onda je nužno izmijeniti zakon u smislu Zakona o upravnim sporovima, kao rješavanje organizacijskih pitanja. Ovdje se otvara utvrđivanje nadležnosti upravnoga suda, ali o tome će biti govora kada budemo govorili o ovome drugome zakonu pa ćemo se osvrnuti i u tom smislu će trebati onda izmijeniti i ovaj drugi zakon. Što se tiče Što se tiče Zakona o sudovima, nadalje, moram naći tekst, dakle, tu su utvrđeni kriteriji za obnašanje sudačke dužnosti, tko može biti i kako sudac. Sada stavljamo kao uvjet za izbor u sudačku dužnost, završenu sudačku školu. Ona je uvjet za suce općinskih, prekršajnih sudova, sudova, za suce županijskih, Visokog trgovačkog, Visokog upravnog suda, upravnoga suda. Također može biti izabrana samo osoba koja ima završenu školu, državnu školu za pravosudne dužnosnike i određeni broj staža u sudu. Ono što otvaram kao pitanje jest odredba o uvjetima za imenovanje suca Vrhovnoga suda. Ovim zakonom se kaže da iznimno i osim uvjeta za suca Vrhovnog suda da može biti i izabrana osoba, diplomirani pravnik sa 20 godina iskustva nakon položenog pravosudnog ispita a koja je ugledni pravnik. Što to znači ugledni pravnik? Tko će određivati, državno sudbeno vijeće, tko je ugledan, tko nije ugledan, dakle, to je jedan subjektivni i potpuno netransparentan kriterij. A također na taj način uvodimo odredbu po kojoj sudac Vrhovnoga suda može biti osoba koja nema niti dana staža u pravosuđu. Do sada sadašnjim zakonom je to predviđeno bilo isključivo za sveučilišne profesore, pravnih znanosti sa 15 godina iskustva. Sada se to širi, dakle, nema više uvjeta niti ovog znanstvenoga stupnja, dakle, širi se općenito na ugledne pravnike sa položenim pravosudnim ispitom. To bi možda moglo biti jednoga dana po našem mišljenju kada Vrhovni sud Republike Hrvatske bude imao možda 5 sudaca, kada se bude bavio samo zauzimanjem pravnih stajališta, ujednačavanjem sudske prakse danas kada on sudi kao drugostupanjski sud u svim kaznenim postupcima u kojima je prvostupanjski sud županijski sud, smatram da je potpuno neprimjereno da tamo može biti izabrana osoba koja nije prošla državnu školu i nema niti dana iskustva u sudu. Hvala U ime kluba HNS-a, gospođa zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. Hvala vam Ova dva zakona o kojima momentalno raspravljamo su više-manje to. Došli smo konačno do točke o kojoj smo raspravljali dugi niz godina a to je kako se uhvatiti u koštac sa problemom nefunkcioniranja ili lošeg funkcioniranja pravosuđa. Radili smo to na razne načine, pisali razne akcijske planove, mijenjali broj sjedišta sudova ali nismo se do sada hvatali u koštac sa ključnim problemom a to je kvaliteta sudaca. Većina nas je do 2000. smatrala da je u '90.-tih ratnim godinama hrvatsko sudstvo devastirano, da su bez kriterija i sa različitim sumnjivim kriterijima ljudi dolazili na mjesto sudaca i u noći između 3. na 4. siječnja 2000. je to zacementirano. Ta situacija je zacementirana i mi se od onda do danas borimo svi sa svojom odgovornošću i za svoj dio činjenja odnosno nečinjenja, se borimo sa problemom kvalitete sudovanja, odnosno da budem potpuno precizna, kvalitetom sudaca koji sude. Zbog toga je i pravosuđe percipirano kao apsolutno najkorumpiranije od strane građana. Zbog toga imamo i ovoliki problem koji imamo u reformiranju i usklađivanju pravosuđa sa nekim temeljnim kriterijima koji bi nam omogućili da se kvalificirano u okviru i zato postoje toliki otpori unutar pravosuđa nekoj vrsti postepene, jer je očito vrlo postepena, reforme koja bi počela uzimati u obzir objektivne kriterije, dakle kriterije kvalitete kod izbora sudaca i državnih odvjetnika koji ulaze u profesiju. I s druge strane, kod napredovanja sudaca u profesiji. Oba ova zakona, dakle i Zakon o sudovima i Zakon o Državnom sudbenom vijeću, koje se pokazalo do sada u najmanju ruku upitnim u svom radu i kriterijima, čak je u javnom objašnjavanju svojih kriterija koji su bili temeljem familijarnih karakteristika, a ne temeljem bilo kakvih objektivnih pokazatelja. Dakle, i jedan i drugi zakon treba gledati u kontekstu našeg pregovaračkog stajališta za poglavlje 23. u pregovorima s Europskom unijom, Pravosuđe i temeljna prava. Zašto to kažem? Zbog toga što možda nismo u potpunosti svjesni da ono što smo napisali u pregovaračkom stajalištu je obveza koju smo preuzeli formalno, dakle sve što piše u pregovaračkom stajalištu mi moramo ne samo ozakonit nego i počet provodit prije nego što dođe u obzir da zaključimo pregovore u ovom poglavlju, a to znači i općenito. Pa da kažem nešto što smo mi napisali u pregovaračkom stajalištu koje je prihvaćeno, završeno treba samo doći poziv da se pošalje. Zapisali smo nešto malo konkretnije od onoga što piše u ova dva zakona kad se radi o selekciji i vrednovanju sudaca i onih koji ulaze u profesiju i onih koji napreduju. u pregovaračkom stajalištu eksplicitno ili otvoreno, jasno i nedvosmisleno piše da će temeljem rezultata na ispitu u državnoj školi biti sačinjena rang lista kandidata za imenovanje na slobodna sudačka i državno odvjetnička mjesta. Dakle, ne na temelju niti ocjene niti mišljenja niti metodologije. O čemu se radi? Radi se o tome da je potrebno ustanoviti i to ova dva zakona moraju napraviti, a po mišljenju kluba HNS-a ne rade to dovoljno jasno i eksplicitno. Dakle, radi se o tome da umjesto mišljenja, srodstva, prijateljstva, subjektivnog dojma i sveg ostalog što je do sada upotrebljavano kao kriteriji i za ulazak sudaca u profesiju i za napredovanje sudaca da umjesto toga se uspostave objektivni kriteriji koji su utemeljeni na rezultatima testiranja. Ljudi polažu prvo pravosudni ispit, polažu prijemni ispit za ulazak u državnu školu, testiraju se u državno školi, polažu završne ispite u državnoj školi. To su sve ispiti. Na svim tim ispitima dobivaju se ocjene. Dakle, prva izmjena i ono što može postići rezultat je prvo da ta ocjena bude utemeljena na nečem objektivnom sa kriterijima jednakim za sve. Svi se pojave na testu ili na ispitu, odgovaraju na testu i to je kompozitna ocjena na testovima je njihova ukupna ocjena. I drugo, to nema puno važnosti ako svi ne znaju koja je to ocjena. Drugim riječima, ako ja ne znam da je recimo kolega Mimica u rangu iznad mene. Prema tome, ima prednost kad se javlja na neko sudačko mjesto. Prema tome, tu rang listu prvo treba sačiniti na temelju objektivnih pokazatelja, a to su ocjene na testovima i drugo, trebaju objaviti na Internetu. Jer ako nije ona na Internetu onda je potpuno svejedno jel ta lista postoji jer nema mogućnosti kontrole da li se poštuje faktički rangiranje koje je postignut na temelju ocjena, dakle objektivnih ocjena testova, nego naravno to može svatko proizvoljno interpretirati, a nitko od kandidata nema mogućnosti, a to znači javnosti, nema mogućnosti kontrole da li se ti rangovi poštuju. Dakle da li se rangove koje smo dobili kao kandidati temeljem ocjena na testovima, da li se to poštuje. Prema tome, i jedan i drugi ovaj zakon pokušava po mišljenju kluba HNS-a ići u tom smjeru, ali da se previše ne vidi. Dakle idu u smjeru prvo, uspostavljanja neke objektivne ocjene, ali se ne kaže jasno da je Državno sudbeno vijeće obvezno uzeti u obzir ocjenu koja je sačinjena temeljem ocjene na testovima koje su ljudi dobili i pravosudnom ispitu. Dakle, na temelju ocjena znanja koje su dobili u procesu svog kvalificiranja za sudačko zvanje. I nigdje se ne kaže što smatramo također važnim da će rang lista koja će se temeljem tih ocjena uspostaviti biti dostupna na internetu, dakle biti dostupna ljudima koji su se natjecali i koji se ocjenjuju da vidim tko ima prednost pred kim temeljem znanja i rezultata koje postiglo. Ta dva elementa se naslućuju hajmo reći u ovim zakonima, ali kao što je poznato ako hoćemo nešto promijeniti onda je puno veća vjerojatnost da će vladati inercija po logici stvari. Prema tome, ako se ne kaže jasno da se taj kriterij mora poštivati i s druge strane da se mora javno objaviti, onda po inerciji se temeljem samo sugeriranja to po našem mišljenju neće dogoditi. Ovo je ključan trenutak. Ako mi ljudi sada nismo spremni i u stanju se suočiti s istinom da od gospodarstva na dalje ništa neće funkcionirati dok temelj pravne države, a to je funkcioniranje pravosuđa ne proradi, a više-manje smo suglasni da to jeste problem i ne samo u Hrvatskoj nego i šire. Dakle, suglasni i šire da to u Hrvatskoj ne funkcionira i ako nismo spremni prelomiti u ovom trenutku i zahtijevati da se koriste to će ionako biti na dugi rok objektivni kriteriji. Mi nemamo šanse taj problem riješiti. Da će biti na dugi rok vidi se po tome što sve skupa stupa na snagu 1. siječnja 2014. jer ljudi nemaju priliku prije toga završiti državnu školu. Ali u svakom slučaju to sigurno neće biti neki dramatični neposredni šok za pravosuđe koji bi možda trebao, nego će biti jedna vrlo postepena promjena koja će dati svoje rezultate, šta ja znam, možda za desetak godina. Svakako sedam, osam godina dok se počnu prvi pravi rezultati od toga vidjeti. Ali dajte da barem onda imamo rezultate, da barem onda možemo reći kriterij da su objektivni i ne može netko po babu i po stričevima imenovati suce kako mu se čini. I drugo, ja znam kakav je moj rezultat u odnosu na moje kolege koji su također polagali ispite i testirali se. Prema tome, postoji ugrađeni mehanizam kontrole da li se ti kriteriji poštuju ili ne poštuju. Ako kriteriji nisu objavljeni, objavljena ima malo šanse da će se ona poštivati. Mi smo, upozoravam još jedanput, tu obavezu preuzeli i tu ne možemo nikoga prevariti. Dakle, preuzeli smo obavezu u pregovaračkom stajalištu koji imamo ovdje i koja će nam kao obaveza stajati trajno. Dakle, dok to ne ispunimo mi taj dio posla završiti ne možemo. Mislim da je u obrazloženju ovog zakona, pa i jednog i drugog, ali naročito ovog o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću, da je na neki način promašeno promašeno obrazloženje, pa možda zbog toga nije niti tako jasno rečeno ono što bi po mišljenju kluba HNS-a trebalo reći u kojem se kaže da to radimo zbog odluke i direktive Vijeća Europe Ne radimo mi to ljudi zbog njih. Mi ne trebamo nikad ući u Europsku uniju, ali ovo napravit moramo, jer ova zemlja ne može ići dalje sa sudstvom kakvo je sada i ovo je minimum koji moramo napraviti bez obzira na bilo kakvu Europu. Prema tome, nama obrazloženje za ovo nije Europa. Europa nam je samo pomoć, pa i sad kad smo to rekli u pregovaračkom stajalištu nam je pomoć da sami sebe prisilimo da ono na što smo se obvezali i izvršimo. Prema tome, u ime kluba HNS-a molim ministra i njegove suradnike da razmotre po našem mišljenju ove dvije ključne stvari, jer Zakon o sudovima je onda samo naravno provedba i usklađivanje sa ovime što se, o čemu se govori u Zakonu o Državnom sudbenom vijeću. Da u svom poslu pripremanja ovih zakonskih prijedloga za drugo čitanje, da slijedeći logiku koju jedan i drugi zakon ima i koji klub HNS-a kao logiku apsolutno podržava i to je apsolutno neminovno i nužno da se napravi. Ali da slijedeći tu logiku uvedu dvije jasne stvari na koje smo se i obavezali u pregovaračkom stajalištu, a to je kriterije koje su ocjena i obavezu. obavezu. Nigdje ne piše klub HNS-a će u sljedećem čitanju ako ne bude ovdje dati takav amandman, obvezu Državnog sudbenog vijeća da uzme u obzir ocjenu, dakle kombiniranu ocjenu svih testiranja koje je čovjek prošao i ispita kojega je prošao i ta rang i ta rang lista na temelju ocjena mora se objaviti i mora biti dostupna svima koji su se testirali. Ako toga nema ovo je kolegice i kolege topla vodica. Ako toga ima onda je to reforma pravosuđa. Hvala vam lijepa. Hvala. U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Josip Leko. Pa će i gospođa onda Antičević Marinović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Na Na početku da kažem da Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima o čemu ću ja nešto reći klub SDP-a podupire i to svesrdno. Ali samo put kojim je izabran. Dakle, smatramo da je put dobro izabran, ali da je na putu ovako postavljeno puno rupa i hupsera. Zašto? Naime, ne sporimo da je već prošlo 20 godina samostalne Republike Hrvatske i da je cijela država, cijelo društvo opterećeno stanjem u sudstvu i pravosuđu i da je krajnje vrijeme bilo da se dođe do promjene u upravnom sudovanju Republike Hrvatske kako bi upravni sudovi dobili punu jurisdikciju u zaštiti interesa građana i pravnih osoba, dakle svih koji se obraćaju javnoj upravi, odnosno državnoj upravi. To je način da se da se na izvjestan, siguran način uspije u depolitizaciji javne uprave, odnosno da se smanji ovisnost javne uprave o izvršnoj funkciji Vlade ili ministrima koji upravljaju tom državnom upravom. Jer krajnje odlučivanje pripada sudu. Naravno, to podupiremo svesrdno, ali ima tu puni zamki. Jedan od načina je kako se dolazi do sudova, do sudaca, izbora sudaca i kada se dolazi. Mi smatramo da je ovdje predviđeno da se sudovi osnuju '12., odnosno '14. godine i da imenovanje sudaca podliježe školovanju i to najprije pravnom fakultetu pripravničkom stažu pa polaganje državnog ili pravosudnog ispita pa pravosudnoj akademiji, pa državnoj školi za državne dužnosnike. I mi u SDP-u smatramo da je to sve dobro, ali da to ne odlučuje o karakteru i moralu koji se primjenjuje. To može pomoći, ali ako bi samo školovanje bilo razlog za stanje u našem pravosuđu, onda bismo problem lako riješili. To nešto poručuje da je slabo povjerenje i u pravne fakultete i u sustav osposobljavanja kroz rad ili pripravnički staž pa i sustav državnog, odnosno pravosudnog ispita i pravosudne akademije. Da li to znači kad imenujemo suca nakon svega ovoga, dakle nakon što uči 25 godina uči 25 godina njegov problem znanja da je riješen? Da li je riješen još problem morala? Da li je poznato da znanje u upravi ili pravu zastarijeva brže možda nego u drugim znanostima? Sve je to točno. Zato mislimo da tu postoji i rupa i hupsera pa treba oprezno s time. Drugo, bilo bi važnije da postoji sustav koji omogućuje i osigurava stalno obrazovanje sudaca, stalnu edukaciju. Ali da se vratimo i na sam prijedlog zakona kako je ovdje dat, posebno na odredbe članka 5. prijedloga zakona, odnosno članka 23. izmjena i dopuna Zakona o sudovima. Vrlo zanimljivo rješenje koje se nudi je da upravni sudovi odlučuju o tužbama protiv pojedinačnih odluka javno-pravnih tijela. Ja bih volio, a to bi bilo minimum, da se barem definira što su to javno-pravna tijela i da se uvede i da se barem, ako ne može se definirati, da se napravi popis. Imamo svježe sjećanje je li o odlukama Sabora može odlučivati upravni sud. To je ostalo još uvijek visiti kao pravno pitanje, ali je u praksi riješeno po volji vladajućih. Zatim pitanje ustavnosti i zakonitosti općih akata. suda, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske je po mojem sudu suprotna članku 128. važećeg Ustava. Ustavni sud Republike Hrvatske odlučuje o suglasnosti, odnosno odlučuje o suglasnosti zakona sa Ustavom i odlučuje o suglasnosti drugih propisa sa Ustavom i zakonom. Dakle, mi prijedlogom zakona derogiramo ustavnu odredbu koja je ekskluzivno dala tu ovlast Ustavnom sudu. Ekskluzivno. Nema mogućnosti da se to tumači drugačije. Ako znamo da nema ni riječi o tome u kojem sastavu bi Vijeće Visokog upravnog suda odlučivalo o ustavnosti ili o zakonitosti nekog općeg akta, onda dolazimo još do većeg problema. Ima još jedan problem koji ovdje nije spomenut, ali on se mora riješiti. Tko će ocjenjivati zakonitost općih akata pravnih osoba koje također vrlo važno ili skoro rekao bih najodlučnije ili najbitnije utječu na ostvarivanje pojedinačnih prava građana i pravnih osoba u Republici Hrvatskoj. Da ne idem dalje. Tko bi mogao odlučiti o pojedinačnim odlukama ili o općem aktu, recimo političke stranke? O njegovoj zakonitosti sa Zakonom o političkim strankama? Takvih rješenja nemamo. Sve to dovodi do da je zakon napisan otprilike, moram reći grubo, da zadovolji potrebe za pregovarački tim sa Europskom unijom. Ako se tome doda da nakon 20 ili 19 godina imamo zakon koji će zapravo stupiti u primjenu za nekoliko godina, najmanje 5, onda to govori o namjerama Vlade da se uhvati u koštac sa jednom rupom u pravosuđu, a to je da upravni sud ima punu jurisdikciju kako bi građani bili zaštićeni od samovolje uprave. Dovoljno alarmantno govori da Republika Hrvatska ne može riješiti problem formalnim usklađivanjem svojeg zakonodavstva sa aquis communitareom, odnosno zakonodavstvom zemalja Europske unije, nego mora raditi suštinske reforme u interesu svojih građana i razvitka ove zemlje. O prvom zakonu, kolegicu Ingrid molim. Hvala lijepo. Pozdrav gospodinu ministru sa suradnicima, kolegice i kolege. Našoj javnosti je poznato da je državno sudbeno tijelo, tijelo koje je formirano i koji sa ciljem i sa svrhom da odlučuje tko se prima u sudačke redove, da odlučuje o disciplinskoj odgovornosti sudaca, ali jednako tako da odlučuje i o promociji sudaca, odnosno o njihovom napredovanju. Međutim ovo je također prigoda da kažemo kako naši građani već dugi niz godina nisu zadovoljni pravosuđem. Kritike javnosti su počesto opravdane. Kakav je položaj sudbene vlasti u našoj državi? I posebno je važno pitanje, što vladajući misle o položaju i ulozi sudačke sudačke profesije, odnosno sudstva? Da li je dopustivo u jednoj zemlji da se premijer obruši na suca koji donosi odluku, jer ga nije savjetovao valjda u kojem trenutku treba presuda biti donesena. To ne bi radio niti Berlusconi koji donosi zakon o obustavi vlastitih postupaka protiv njega. Dakle, u ozračju toga morao i želimo govoriti o napredovanju sudstva. Želje su jedno ako one nisu popraćene i stvarnim djelovanjem. Na papiru možemo svašta uglaviti, napisati, ovo što je govorio kolega Leko, što je govorila gospođa Pusić, ali ljudi gledaju što vlast radi. Kako se biraju suci? Tko dolazi u pravosuđe? Tko su to ljudi koji odlučuju o našim najvažnijim dobrima? O slobodi o imovini i svim drugim vrijednostima. Tko su to ljudi kojima je društvo, tj. država povjerila najvažniju zadaću? Tko su to ljudi koji imaju takvo povjerenje? I kakve suce ima Hrvatska? Hrvatska nesumnjivo ima jedan sloj sudaca vrhunske naobrazbe kojima bi poželjela i kojima bi pozavidjela i Europa pa i Amerika. Jednako tako ima jedan dio svog korpusa koji ne može udovoljiti visokim standardima. Ali vidite i ti najvažniji, odnosno najvredniji najbolji suci koji ostaju na ponos svoje struke, svoje profesije uvijek na tragu Ustava i zakona i svih propisa koje primjenjuju, ali ti suci prije svega nisu popularni u vlastitoj struci. Zašto? Jer su sve ono što drugi nisu. Jer su konkurencija. I kada se raspravlja na sudačkim vijećima, pa čak i na Državnom sudbenom vijeću a još počešće na sudačkim vijećima, dakle na nižim razinama, o njihovim kandidaturama, odnosno uopće o kandidaturama, onda se nitko ne usudi govoriti protiv takvih osoba, jer njihova djela govore o njima, njihove presude, brzina kojom odlučuju i kvaliteta kojom odlučuju. Jer inače sudstvo brzinom i kvalitetom kojom odlučuje ono odlučuje o gospodarskim tijekovima u jednoj zemlji, ono ih može unaprijediti ili zakočiti. Koliko zarobljena sredstva ostaju po sudovima? I zato je brzina postupanja naročito i u civilu jednako tako važna, ako ne još i važnija nego u kaznenoj domeni sudovanja. I vidite ti suci nisu omiljeni među svojim kolegama. Smatraju da su cjepidlake, da uvijek nešto zanovijetaju. Malo od tih sudaca u određenom sudu takve kolege bi htjeli birati za predsjednika suda, jer on ne smatra da je kolegijalnost, da ga ne upozori da neki predmet dugo stoji. I što se počesto događa? Evo to je mjesto i vrijeme da progovorimo o tome. Da ti suci dobiju odlične rasprave, jer je sramota govoriti protiv takve osobe. A onda se prione tajnom glasovanju i taj sudac ne dobije nijedan glas. I mi to moramo ovdje promijeniti. Nema tajnog glasovanja. Kakvo glasovanje? Jer glasovanje bi onda eliminiralo sve ovo što se ovdje nastoji inkorporirati ovim zakonom i ocjena i bodovi. Nema glasovanja. To nije poznavao ni postojeći zakon. Ali tako se nekako prije svega radi jednostavnosti postupanja, nekako kako izaći iz te situacije i onda se to pretvorilo u svoju suštu suprotnost. Trebalo bi zato u ovom zakonu izrijekom reći, nema glasovanja. Jer sve govore ocjene i bodovi. Možda samo još jedna sugestija. Dakle, podržavamo sve ove izmjene, osim nije vrijeme da se ovdje nađe državna škola, zgrada za koju nisu osigurana sredstva, da mi govorimo o nečemu što će biti 2014. godine, 13 godine. To ako se sada nađe u zakonu, a idemo primjenjivati skupa sa ovim bodovima, reće suci, pa i onako nema zgrade, a što bi se mi držali onda i ovih bodova. Ovo treba izostaviti iz ovog zakona, kada bude sredstva kada se krene u takav projekt onda to može se naći i u našem zakonodavstvu. Zašto ovo spominjem? Ništa više nije devastiralo i degradiralo pravosuđe osim odluke ondašnjih ministara pa na temelju zakona, da se osnuju sudovi. Osnivali su se sudovi, imenovali predsjednici sudova, sudova kojih nema. Godinama su egzistirali sudovi a nije bilo na papiru, a nije ih bilo. I to je kod javnosti stvorilo jedno veliko nepovjerenje u pravosuđe. I zato evo predlažem da sve ono što će se dogoditi 2013. i 14 ima vremena, a ne da mi danas na vrat, na nos donosimo takve odluke. Ove druge odluke podržavam. Govoreći u ime kluba SDP-a i evo ministri neka se nađe sredstava da se unaprijedi postojeći centar koji već i danas ima pompozno i pretenciozno ime Akademija, a još uvijek nije preselio u svoje prostorije. Hvala. Hvala lijepa. Ovo je bila posljednja raspravu u ime klubova. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva prijavljena je poštovana zastupnica gospođa Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre. Pa evo ja bih se nadovezala samo na dio dijelom na raspravu gdje sam izlagala u ime kluba. Naime samo želim još jednom potvrditi, da se slažem s mišljenjem da sve ove reforme koje provodimo ne provodimo zato što nam je to naložila Europa. U potpunosti se slažem sa gospođom zastupnicom Pusić, već prije svega što hoćemo da Hrvatska dobije nepristrano, učinkovito i neovisno pravosuđe. Na tom tragu su izmjene ova dva zakona kojim sustavno provodimo ono što je strategijom zacrtano. Dakle, nakon donijetog Zakona o vježbenicima i pravosudnom ispitu u 2008. godini kojim smo sasvim učinili transparentnim i objektivizirali kriterije za ulazak i u u vježbeničku praksu, pripremu za polaganje pravosudnoga ispita jer ne zaboravimo do sada su vježbenici u pojedinim sudovima lutali, obavljali u nekim manjim sudovima možda neke pomoćne poslove, lupali žigove kako je to odredio koji predsjednik suda pa se nekom zalomilo bolje, nekom se zalomilo gore. Programom za polaganje pravosudnog ispita je jasno utvrđeno što svi vježbenici moraju proći u okviru svoje vježbeničke prakse, dakle raznorodno kroz pravosudne institucije to je utvrđeno kako za suce, državne odvjetnike, odvjetničke pripravnike, za pravnike iz gospodarstva, iz državne lokalne uprave i lokalne samouprave. jedan korak smo učinili. Slijedeći korak je uvođenje državne škole gdje će se i priprema za vrijeme savjetničkoga staža jasno jasno propisati i gdje ćemo nakon tako provedenog savjetničkog staža kroz školovanje u državnoj školi dobivati zaista suce koji mogu istoga časa sjesti i meritorno i kvalitetno suditi. Niz je pomaka kao što sam rekla učinjeno u izradi metodologije za ocjenu obnašanja rada suca u odnosu na način rada sudbenih vijeća i Državnoga sudbenoga vijeća ne zaboravimo da je već postojećim izmjenama uvedena mogućnost razgovora sa kandidatima za Državno sudbeno vijeće i za sudačka vijeća, uvedena je obveza javnog glasovanja jer se slažem i o tome da vrlo često mišljenja sudačkih vijeća se svode svode na zapravo jedno potajno lobiranje i da rezultat glasovanja ni u čemu ne odgovara onome što je u ocjeni obnašanja sudačke dužnosti odnosno što je u raspravi pred tim sudačkim vijećem iskazano. Stoga držim da su izuzetno korisne izmjene Zakona Zakona o sudovima koje mijenjaju odredbe članka tamo 77., 78. i 79. gdje jasno govore na koji način i po kojim kriterijima će sudačka vijeća donositi ocjenu o radu sudaca točno na temelju kojih kriterija i da su obvezna provesti razgovor sa kandidatima. Dakle, fakultativnu odredbu o tome da sudačka vijeća provode razgovor sa kandidatima gotovo da nikad ili gotovo nikad nije bila konzumirana. Ovim zakonom, ovim izmjenama zakona to je naloženo sudačkom vijeću. posebno važno što sam već rekla da se od sudačkoga vijeća više ne očekuje mišljenje na način da se do mišljenja dolazi preglasavanjem već da ono mora biti potkrijepljeno sa objektiviziranom ocjenom o obnašanju sudačke dužnosti. Evo, mislim da nekim prijašnjim izmjenama i ovim sada izmjenama kada o radu suca u pojedinom sudu odnosno na području pojedinog županijskog suda odlučuju i daju ocjenu sudačka vijeća da onda ti kriteriji postaju transparentni i da više nećemo biti svjedoci preglasavanja kao što sada imamo pa možemo sada iz materijala koji dolaze i pred Odbor za pravosuđe i pred Državno sudbeno vijeće vidjeti da apsolutno ne korespondiraju ocjene ili broj bodova po objektivnim kriterijima prijedlozi za izbor sudaca sudbenih vijeća. I još jedna primjedba na zakone o sudovima. Dakle, glede nadležnosti o čemu je gospodin Leko govorio, dakle u kojima se utvrđuje nadležnost upravnoga suda također ja dvojim o odredbi po kojoj će Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučivati o ustavnosti općih akata kao što smo već čuli ustavna je odredba tko odlučuje o ustavnosti zakonskih i podzakonskih akata i zato evo stavljam čak primjenu neustavnosti ove odredbe pa čak i onim tužbama protiv rješenja kojima je povrijeđeno Ustavom zajamčeno pravo na lokalnu samoupravu i to mislim da bi bilo u nadležnosti nekoga drugog suda. Također, i ovdje jedna nomotehnička primjedba jednako kao i Zakon o Državnom sudbenom vijeću da članak 73. iza kojeg se dodaju novi članci 73.a bi trebalo stipulirati drugačije i to na način da se članak 73. mijenja i glasi a da se onda u završnim odredbama odredi da taj članak izmjena i dopuna stupa na snagu 1.1.2014. godine i tada neće egzistirati da tako kažem paralelno u tekstu dvije kontradiktorne norme već će se znati da postojeća je na snazi do stupanja ove druge odredbe odredbe na snagu. Iz ovih razloga jer se radi zaista o daljnjem napretku u transparentnosti izbora sudaca gdje idemo prema tome da zaista u sudstvu dobijemo najkvalitetniji kadar naravno uz sve ove primjedbe da bi odredbe ovih zakona u konačnom tekstu morale biti jasnije precizirati kriterije i pozvati se na sve ono objektivno i mjerljivo bilo za vrijeme karijere pravosudnog dužnosnika bilo prigodom ulaska u pravosudnu dužnost, dakle rezultate pravosudnog ispita, ocjenu vježbeništva, rezultate prijamnog ispita u državnu školu, rezultate završnoga ispita ali da to bude jasno zakonom utvrđeno kao kriteriji. Hvala lijepo. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa gospođo zastupnice. Repliku na vaše izlaganje ima uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Kolegica s pravom postavlja pitanje kako doći do neovisnog suca. To je u biti cilj svih ovih reformskih zahvata, ali biti sudac ne znači biti administrator, raditi od 7 ili od 8 do 3 ili do 4, to je način života. Takva osoba koja gleda na sat ne može biti sudac. Sudac mora biti osoba dakle osim ovih neupitnih stručnih kvaliteta mora imati moralne kvalitete ali jednako tako opredijeljen za takvu profesiju. za takvu profesiju. E sada, kako doći do toga? Ja mislim da čitav niz zakona mi moramo promijeniti, prije svega, ovim pokušajem da se učini transparentnost biranja, ali jednako tako da struka i da sustav funkcionira tako da iz svojih redova isključuje one koji ne mogu zadovoljiti ove visoke standarde. I jako je važno ovo, da predsjednik suda ne može rezervirati lakše predmete za ove a teže za ove. Onda netko nakupi tih formalnih bodova, iz toga opet ne stoji prava slika. Zato se oduvijek, oduvijek, davnoj, davnoj pravnoj prošlosti, preko stotinu godina predsjednik suda je taj koji nema odstupanja ni svugdje u Europi u pravosudnim tijelima da bi se odstupilo od toga da netko dobije preko reda predmet. Onako kako pristižu imaju se dijeliti po referadama. To je najobjektivniji kriterij. I još nešto, mi smo 2003. godine upravo radi zaštite suca uveli i kazneno djelo kršenja zakona od strane suca da bi se suci koji rade normalno svoj posao zaštitili od šikanoznog postupanja ali jednako tako da bi bili procesuirani oni koji ignoriraju zakon, koji svjesno krše zakon, a takvih je bilo. Jer to kazneno djelo je kod nas i postojalo sve do 1997. godine. Ali s druge strane da ga se i zaštiti u njegovoj sigurnosti jer imamo i sudaca, državnih odvjetnika koji su poginuli, koji su bili ubijeni. I da ubojstvo suca ili takav napad na suca bude tretiran najtežom sankcijom, kaznom doživotnog zatvora. Hvala lijepa. Čuti ćemo i odgovor na repliku, poštovana zastupnica Ana Lovrin. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Gospođo zastupnice i ja se s vama u cijelosti moram reći slažem. Sudački poziv je zaista ne profesija, ne radno mjesto, sudački poziv je zvanje, kao što su zvanja i pozivi i i nastavnička zvanja, profesorska zvanja, to se ne radi od 8 do 4. I ja sam uvjerena da velika većina sudaca upravo svoju profesiju tako doživljava i shvaća i živi, živi život sukladno kodeksu sudačke etike 24 sata na dan. Za one koji to tako ne rade, postoje kriteriji, postoje mjerila, postoji državno sudačko vijeće da ih odstrani iz sudačke profesije. Često govorimo o tome da nismo dovoljno zadovoljni brojem takvih postupaka postupaka ali oni se provode, možda nisu javnosti niti poznati ali dakle ima načina i razrađen je sustav, a suci se svakako ocjenjuju. Ja sam već to rekla najviše od osoba koje primaju plaću iz državnoga proračuna. Pa tako svake tri godine u postupku imenovanja na drugi sud, kada se jave za predsjednika suda, kada se trajno imenuju itd., itd.. Hvala lijepa. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Za riječ se javio uvaženi zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Poštujući preporuku Vijeća Europe o potrebi omogućavanja odgovarajuće obuke kandidata za pravosudne dužnosti, prije njihovog imenovanja, a obzirom da su sve zemlje članice Europske unije utvrdile kriterije za imenovanje sudaca i državnih odvjetnika te ustrojile posebne oblike pripreme i edukacije kandidata kako bi se razina profesionalnosti podigla na viši nivo, Ministarstvo pravosuđa izradilo je stratešku studiju za izradu jedinstvenih, objektivnih i transparentnih kriterija za ulazak u sudačku i državno odvjetničku profesiju i osnivanje državne škole za pravosudne dužnosnike koju je Vlada Republike Hrvatske prihvatila zaključkom od 19. prosinca 2008. godine. U realizaciji strateške studije, potrebno je Izmjenama i dopunama Zakona o sudovima propisati kandidatima za suce obvezu završetka državne škole za pravosudne dužnosnike kako bi mogli biti imenovani za suce i to prvenstveno za suce prekršajnih, općinskih, trgovačkih i upravnih sudova koji se prvi puta imenuju za suce na tim sudovima. Također donošenje novog Zakona o upravnim sporovima predviđena je puna jurizdikcija upravnog suda, na način da će upravno sudovanje biti u dva stupnja. I to, specijalizirani upravni sudovi kao prvostupanjski sudovi i Visoki upravni sud Republike Hrvatske kao dugostupanjski sud zbog čega je potrebno ustrojavanje i nadležnost ovih sudova urediti Izmjenama i dopunama Zakona o sudovima. U tom smislu predloženim Izmjenama i dopunama Zakona o državnom sudbenom vijeću propisuje se da Ministarstvo pravosuđa početkom svake kalendarske godine izrađuje plan slobodnih radnih mjesta na svim sudovima u Republici Hrvatskoj i raspisuje interni natječaj za popunu sudačkih mjesta. Nadalje, detaljno se propisuje postupanje Ministarstva pravosuđa i državnog sudbenog vijeća sa podnesenim prijavama do samog imenovanja. Novina je davanje ocjene obnašanju sudačke dužnosti od strane sudačkog vijeća a po metodologiji koju donosi državno sudbeno vijeće kao i mišljenje predsjednika neposrednog višeg suda, na temelju čega državno sudbeno vijeće utvrđuje broj bodova i donosi rang listu kandidata koji su se javili za slobodno radno mjesto. Na ovaj način objektivno i transparentno vrednuje se dosadašnji rad sudaca i otklanja mogućnost subjektivizma u sustavu napredovanja. Isto tako propisuje se dužnost Ministarstva pravosuđa ako nakon provedenog postupka po internom natječaju ostane nepopunjenih sudačkih mjesta da raspiše natječaj za prijem kandidata u državnu školu za pravosudne dužnosnike za koje nakon uspješnog završetka državne škole državno sudbeno vijeće odlučiti će o imenovanju kandidata za suce na sud za koji su primljeni u državnu školu. Samoosnivanje, ustroj i način rada državne škole za pravosudne dužnosnike te prijam kandidata i način polaganja završnog ispita propisati će se posebnim zakonom. Radi navedenog a očekujući veću profesionalizaciju sudaca, državnih odvjetnika i njihovih zamjenika kao i veću mogućnost stjecanja stručnih znanja i vještina, potrebnih za obnašanje ovih funkcija i napredovanja u sudačkoj profesiji podržavam prijedlog Izmjena i dopunama Zakona o državnom sudbenom vijeću u prvom čitanju kao i Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o sudovima. Hvala. Hvala vam lijepa. Obavještavam da je isteklo vrijeme za prijavljivanje za pojedinačnu raspravu, tako da sada možemo reći da je preostala još samo jedna pojedinačna rasprava. I to je uvaženi zastupnik gospodin Rade Bošnjak.Izvolite. **Bošnjak, Hvala. o malim ili neopsežnim Izmjenama i dopunama Zakona o sudovima ja želim vrlo kratko se osvrnuti na ovaj prijedlog zakona. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima usklađujemo naše zakonodavstvo sa zakonodavstvom Europske unije, ali izmjene i dopune ovoga zakona nužno je učiniti zbog ukupnog posla kojega provodim u sklopu reforme pravosudnog sustava. Uz to, donošenjem novog Zakona o upravnim sporovima mi smo pristupili reformi upravnog sudovanja. Odredbe o nadležnostima, sudačkim vijećima i drugim pitanjima, ustroja upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske kao drugostupanjskog suda, nužno je ugraditi upravo u Zakon o sudovima. Zahvaljujući tomu što je naša Vlada prihvatila važan dokument, Stratešku studiju za izradu jedinstvenih objektivnih i transparentnih kriterija za ulazak u sudačku i državno odvjetničku profesiju i osnivanja Državne škole za pravosudne dužnosnike, mislim da je jako dobro što se predloženim izmjenama i dopunama Zakona o sudovima propisuju uvjeti koji će morati od 1. siječnja 2014. ispunjavati svi kandidati za suce koji se imenuju u određene sudove. Obvezna je završena Državna škola za pravosudne dužnosnike, naravno prije toga položen pravosudni ispit, prijava za oglas za prijem u Državnu školu za pravosudne dužnosnike i na koncu prema propisanoj proceduri imenovanje za suca. Dobra je stvar i to što će Državno sudbeno vijeće, uz prethodno mišljenje svih sudačkih vijeća u Republici Hrvatsku, utvrditi metodologiju za izradu ocjene rada suca. Predloženim izmjenama i dopunama propisuje se i obveza kandidata za predsjednika suda da uz prijavu dostave program rada za navedeni sud. Ovom odredbom se želi povećati učinkovitost u radu sudova, skrati vrijeme u procesu presuđivanja i smanjiti broj predmeta na čekanju. Zato ću podržati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima. Zahvaljujem. Hvala, gospodine zastupniče. Repliku na izlaganje ima poštovani zastupnik Šime Lučin. Izvolite. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani kolega, u cijelosti se s vama slažem u ovom dijelu koji govori o tome da bi ovi zakoni trebali doprinijeti većoj profesionalizaciji sudaca i učinkovitijem radu suda samog. Međutim, ja nisam toliki optimist obzirom na iskustva koja smo imali proteklih proteklih godina oko donošenja ovakvih ili sličnih zakona u onom smislu da je dovoljno samo ovo što se sad radi, da bi to bili efikasnije sudovanje odnosno manji broj predmeta koji traju kraće. Mene interesira i ja ne vidim odgovore, a vjerujem da to interesira većinu građana, šta će bit sa onim sucima koji po deset godina ne zaključuju obične predmete? Da li predsjednik toga suda nakon godinu dana ili dvije, ja vidim da je ovo nekakva ostavinska rasprava i nekakva rasprava oko međe, dva susjeda će oduzimat taj predmet. To su odgovori koji građane interesiraju. Šta s onim sucima koji čak i znaju zaključit predmet, a neće da ga zaključe? Dakle, čini mi se da da nećemo samo s ovim mjerama postići to. Mislim, suci moraju i osjetiti jednu drugu stranu, a to je da to nazovem strana sankcije, jer bez toga čini mi se da to neće ići. Ali ne samo suci, nego i stranke u postupku. Kad ćemo mi doći u situaciju da kad stranka ne dođe na dvije zakazane rasprave da se automatski zna kako to treba presudit? Dakle postoji još, po meni se čini niz jednostavnijih mjera da hrvatsko pravosuđe se učini efikasnije. Ja ne znam zašto se to ne radi. Evo možda prilika ministru da i oko toga nešto kaže. Hvala lijepa. I na kraju, petominutna rasprava u ime kluba HNS-a, uvažena zastupnica Vesna Pusić. … /Upadica se ne čuje./… Aha, ispričavam se. Prije odgovor na repliku, zastupnik Ja razumijem kolegu gospodina Lučina i držim da u jednoj mjeri njegova pitanja u formi dvojbi mogu stajati. Međutim, činjenica je da prijedlogom ovog zakona su učinjeni napori u pravcu poboljšanja rada sudova, u ovom trenutku onoliko koliko predlagatelj procjenjuje, a što ja osobno smatram da su objektivizirane u odnosu na ukupne okolnosti. Stoga i jest predložena novina u ovom zakonu da kandidat za predsjednika suda treba iznijeti svoj program rada u kojem će uvjeriti visoko sudačko vijeće koje će odlučivati o njegovom izboru da u njegovom programu rada stoje objektivne mjere i mehanizme po kojima će i ostvariti ovaj cilj o kojem smo govorili. Zahvaljujem. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre sa suradnicima. Ovo nije mali zakon, ovo je ogroman zakon. Možda su ljudi iz ministarstva na čelu s ministrom sretni da se misli da je mali zakon i da bi se po prisustvu u sabornici dalo zaključiti da je to nešto malo i rutinski. Ovo ako zaživi u duhu strateške studije i u duhu više nego konkretnosti odredbi ovog zakona bit će ogromna izmjena i zato je tako važna. I zato mislim da je važno s jedne strane ljudima iz ministarstva dati podršku da malo konkretiziraju ove stvari koje se iz duha zakona vide, a to je objektiviziranje kriterija. Ogroman je zakon, jer ako zaživi u duhu onoga što nosi sa sobom u velikoj mjeri će izbacit nepotizam u biranju sudaca, jednu formu korupcije, ulizništva, klijentelizma. Dakle ima potencijala, ali kriteriji se moraju objektivizirati. Drugo, imam sugestiju da u prikazu stanja bi bilo dobro pokazati i koliko je predmeta u prošloj godini na hrvatskim sudovima otišlo u zastaru, koliko jedan sudac u prosjeku rješava predmeta u godinu dana te koliko je sudaca 2008. zbog bitno manje riješenih predmeta stegovno sankcionirano, koliko je odluka u žalbenom postupku ukinuto ili preinačeno. To je koliko je odluka ukinuto zbog bitnih povreda pravila i koliko je sudaca u prošloj godini razriješeno od dužnosti kao posljedica stegovne kazne, dakle kao neki uvid u stanje, to bi nam dalo uvid u stanje. Treće, predlažem u ime kluba HNS-a da razmotrite sugestiju da članci u Prijedlogu zakona o Državnom sudbenom vijeću, članci 16.a, b, c i d koji ne pretpostavljaju postojanje državne škole, da eventualno stupe na snagu možda sa nekim modifikacijama stupe na snagu ranije, a da samo ono što ovisi o rezultatima u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike stupi na snagu onda kad se škola uspostavi. Dakle, od a do d. Čini mi se da bi to moglo stupiti na snagu ranije. I još jedno pitanje, a pitanje se odnosi na stipulaciju da sud šalje kandidate u Državnu školu za pravosudne dužnosnike i onda nakon završene škole se oni se vraćaju na taj isti sud. I tu sad mi nije jasno i molim da ako se možete na to osvrnuti u svom obraćanju. Da li to znači da se ti ljudi vraćaju na svoj sud bez obzira na ocjene koje su dobili. Jer ako se vraćaju bez obzira na ocjene koje su dobili onda cijeli ovaj veliki konstrukt pada u vodu. Dakle, molim da to ako možete objasnite. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Imamo još jednu prijavu u ime kluba za petominutnu raspravu. To je klub SDP-a i zastupnica Ingrid Antičević- Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Govoreći završno u ime kluba SDP-a želim posebno naglasiti da ulazak u sudačku profesiju određuje dakle način na kako je osoba ušla u sudačku profesiju apsolutno određuje kasnije i njezino postupanje. Ako je netko ušao na način vezama, poznanstvima nema ni govora ni u kakvoj kasnijoj njegovoj fazi, pa i u nekoj razvojnoj fazi, pa može položiti sve škole i akademije za pravosuđe i ove koje će se osnovati 2014., 2015. godine Državnu školu za pravosudne, tj. sudac koji neće biti nezavisan. To je sudac koji će suditi po diktatu ili ako tog diktata i ne bude on će suditi onako kako se svidi nekoj strani. I to je vrlo opasno. I to je nešto što degradira kompletnu profesiju. Samo jedan takav degradira gotovo sve, a kamoli ako ih ima više. Mi ovdje trebamo jako ozbiljno shvatiti zbog čega je tomu tako da evo ove godine prije niti mjesec dana globalni barometar korupcije u pravosuđu najnegativnije je ocijenio pravosuđe od osnutka Hrvatske države. Naravno da i samo pravosuđe za takvu situaciju nije krivo ali snosi veliki dio odgovornosti. Snosi veliki dio i odgovornosti kad se zakoni donose a zna se i struka zna da nisu primjenjivi, pa i onda šuti oko toga. Međutim, mi smo sada imali odluku koja mora biti putokaz izvršnoj vlasti kako nastupa Vrhovni sud, kako se iz nekih nebuloznih situacija zakonskih rješenja izvlače. I to je putokaz i zakonodavnoj vlasti da u tom smislu učine učine nešto. I zakonodavna i izvršna i sudbena vlast su odvojene, ali oni ne mogu funkcionirati kao dio državne vlasti, državna vlast u cjelini ako nema međusobnog razgovora, komunikacije ali i osluškivanja. I to je nešto što je jako potrebno za uspješnost djelovanja vlasti u cjelini, a pogotovo i ponaosob svakog dijela te vlasti. Evo u ovom nastojanju da se i ovim Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću unaprijedi objektivnost, jer je, znamo da su pojedine odluke Državnog sudbenog vijeća skandalizirale javnost. I najbolji način od svega toga jest transparentnost i otvorenost. Mišljenje Odbor za pravosuđe daje i u postupku imenovanja i razrješenja sudaca. Međutim, na što se sveo taj naš odbor. Taj saborski odbor, negdje parlamentarni Odbor za pravosuđe je jako važan, a što radi Odbor za pravosuđe? Odbor za pravosuđe je samo kočnica, odnosno nešto što treba odraditi tehnički, a vrijednosno ne doprinosi ništa osim što odugovlači postupak imenovanja i i razrješenja. Pa u ovom smislu mi smo se svi složili na Odboru za pravosuđe i u ovom mandatu i u ranijim mandatima, da u tom smislu treba nešto promijeniti, da to je i veliki posao za sam odbor. Ali to je jedan putokaz i dobar način, ne samo u ovom uskom poslu imenovanja i razrješenja sudaca, nego jednako tako i jedne otvorenosti sudačke profesije prema javnosti. Na takav način javnost bi se upoznala kako pravosuđe uopće funkcionira. Koji su osnovni postulati postupanja u ovoj ili onoj grani pravosuđa. I još jednom želim reći, dakle tu treba biti jako obazriv kako se ulazi u pravosuđe, kako se napreduje, ali jednako tako s druge strane treba maksimalno zaštititi pravosudnog zaštititi pravosudnog dužnosnika, zaštititi ga od napada. Ti napadi zadnjih godina bili su učestali, bili su monstruozni. Svaka zemlja koja drži do sebe drži i do svog pravosudnog dužnosnika, jer mu je dala vrlo važnu, ja bih rekla najvažniju funkciju u državi i na takav način ga treba i zaštititi. Evo idu izmjene Kaznenog zakona. Mi očekujemo da se one dogode što prije. Mjesta za zaštitu pravosudnih dužnosnika itekako ima, ali jednako tako da se pooštri odgovornost i da se ponovo uvede kazneno djelo kršenja zakona od strane suca. Hvala lijepa. Hvala lijepa. I sada će završnu riječ u ime predlagatelja imati ministar pravosuđa, dr. Ivan Šimonović. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, zahvaljujem poštovane zastupnice i zastupnici. Zahvaljujem na načelnoj podršci o ovim za budućnost hrvatskog pravosuđa strateškim zakonskim promjenama. Ali zahvaljujem i na iznimno korisnim sugestijama od kojih će neke već biti ugrađene prije drugog čitanja. I isto tako pozivam na daljnji dijalog u unapređenju ovih zakonskih tekstova. Što se tiče nekih konkretnih pitanja koja su bila otvorena samo bih ukratko komentirao. Slažem se da je dodjela spisa čest problem i da tu predsjednik suda može zlouporabiti svoje ovlasti. Ono što je tehničko poboljšanje našeg tradicionalnog abecednog reda kojim se dodjeljuju spisi, kronologije i ostalih metoda, jest naprosto da ćemo mi u najskorijem vremenu na 60 sudova, nakon toga i na ostalima imati mogućnost tzv. E spisa. Imat ćemo produbljeni uvid u tome gdje se koji spis u kojoj fazi zaglavio i iz kojih razloga kod pojedinih sudaca. A isto tako imat ćemo i mogućnost slučajnog odabira, slučajnog kompjuterskog dodjeljivanja spisa gdje nije moguće varati na kartama. Što se tiče osiguravanja učinkovitosti koje je spomenuto, u ovom prijedlogu jest ugrađena jedna dodatna odredba. Mi smo i prije imali mogućnost da, ne mogućnost, obvezu predsjednika suda da protiv onih sudaca koji se ne pridržavaju mjerila ne odrađuju svoj dio posla, da je predsjednik suda dužan pokrenuti stegovni postupak. Međutim, u praksi se to često nije radilo jer se smatralo da iz nekih opravdanih razloga netko nije kao predsjednik pokretao stegovni postupak. Zato smo ovdje dodali jednu novu odredbu. Naime, ako predsjednik suda utvrdi da sudac zbog opravdanih razloga nije donio broj odluka prema okvirnim mjerilima, dužan je izvijestiti predsjednika neposredno višeg suda o tome kakvi su to opravdani razlozi. Dakle, ili pokreni stegovni postupak ili izvijesti. Ono što ćemo kontrolirati zajedno, predsjednik Vrhovnog suda i ja ili neki drugi ministar pravosuđa jest da li je dakle pokrenut stegovni postupak ili je o tome podnijeto izvješće predsjedniku neposredno višeg suda. Sankcija za to da to nije učinjeno za predsjednika suda je odmah njegov opoziv, a u slučaju potrebe, onda stupaju na snagu ovlasti predsjednika Vrhovnog suda, odnosno ministra pravosuđa da protiv takvog suca ako nisu postojali opravdani razlozi pokreće stegovni postupak. I napokon, kratki komentar na to pitanje kako izgleda nakon što je određeni sada već kandidat za suca za suca završio Državnu školu za pravosudne dužnosnike, kada i kako se on vraća i kako se to određuje. kada je on osvojio određen broj bodova na pravosudnom ispitu, odnosno prijemnom ispitu za tu pravosudnu školu, on osvaja svoj miraz. postoji lista potreba koja se planira unaprijed, to je također točna primjedba. Treba unaprijed isplanirati potrebe. Vidi se koliko će mjesta biti potrebno, na kojem državnom odvjetništvu, odnosno sudu. Zahvaljujući svom sakupljenom bodovnom mirazu, oni koji imaju veći broj bodova, ti prvi mogu birati gdje žele ići i to prije nego što upišu školu. Zašto prije nego što upišu školu? Mi smo i razmišljali o mogućnosti da tek nakon škole se bira itd., međutim to bi odbilo mnoge kandidate ako ne bi znali gdje odlaze i primjedbe iz redova praktičara sudaca, odnosno državnog odvjetnika je bilo nemojte, nećemo imati dovoljno kvalitetnih kandidata. Dakle, prema tome prema osvojenom broju bodova se može na neki način unaprijed osigurati mjesto, pod uvjetom da se uspješno završi ova škola. Dakle, uvjet je da se uspješno završi škola i položi završni ispit. Što se samog karaktera škole tiče, ta škola je manje zgrada, a više program. O čemu se zapravo radi? To je uglavnom praktični program od kojeg se veći dio ne provodi u jednoj školskoj zgradi, nego na onom sudu koji će se osoba koja je u statusu višeg sudačkog savjetnika kasnije vratiti kao sudac. Što je razlika nego do sad? Naprosto u tome da to nije jedan mladi čovjek kojeg se samo koristi koristi da izvršava neke stereotipne poslove i zadatke, nego ga se malo provede kroz razne dimenzije sudačke profesije u praktičnom smislu. Evo, to bi zapravo bili osnovni odgovori. Hvala vam lijepo. vam lijepa gospodine ministre. Ovim zaključujem raspravu, ovu objedinjenu raspravu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću i Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima. O ovim prijedlozima zakona glasovat ćemo čim se za to steknu uvjeti.